Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 178 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva

Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona, u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster

usvojila Predlog zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma i zakona kojim se uređuje javno zaduživanje (tačke 2. i 3. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Republike Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju javna zaduživanja i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Druga tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod „Banca Intesa AD Beograd“ za potrebe finansiranja Projekta Ruma – Šabac – Loznica, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o davanju dozvola članovima porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava za bavljenje plaćenim delatnostima, u celini.Molim

sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izboru, odnosno prestanku funkcija (tačke od 4. do 9. dnevnog reda), podsećam vas da je na osnovu člana 105. stav 2. tačke 12, 13,14. i 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština svoje izborne nadležnosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Četvrta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Upravnog suda, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

odluke.Deveta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

185.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam novoizabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.Pre nego što zaključim sednicu, želim na kraju današnje sednice da još jednom podsetim da je Republika Srbija juče otvorila Klaster 4 u pregovorima o članstvu Srbije u EU.Želim da čestitam svim narodnim poslanicima, zato što smo našim aktivnostima, donošenjem zakona i usvajanjem Predloga ustavnih promena veoma značajno, kao i međustranačkim dijalogom, značajno doprineli ovom veoma važnom koraku u daljim evropskim integracijama Srbije.Želim da vam se na tome svima zahvalim.Takođe, želim da vas obavestim da sam sazvao za sledeću nedelju dve sednice, za utorak 21. decembra i za četvrtak 23. decembra, sa velikim brojem tačaka dnevnog reda, ne bih ih sada čitao.Pošto čitao.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Dvanaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.